Đurišića.Zaključujem glasanje: za - troje, protiv – dvoje, nije glasalo 129 od ukupno 134 narodna poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o kulturi, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Hvala, poštovani predsedavajući.Kolege narodni poslanici, nadam se da posle ove kratke pauze ću imati vašu punu pažnju na nekoliko zakona koje želim da predložim, pre svega, iz želje da pokažem da politika u Srbiji može da se vodi na drugačiji način, da postoje drugačije ideje za vođenje, kulturne, socijalne, ekonomske i svake druge politike, od onoga što Vlada Srbije propagira, a što na žalost građani Srbije nemaju gde da čuju. Ovo mesto i ovaj trenutak u našem radu, kada predlažemo predloge zakona je, čini mi se, jedino mesto i vreme gde, preko nekog elektronskog medija, građani Srbije mogu da čuju da postoje i druge politike u odnosu na ono što nam predlaže Vlada Srbije, a što dominira elektronskim i svim drugim medijima u Srbiji.Tako je naša ideja da se izmeni Zakon o kulturi, koji je donet na kraju mandata prethodnog saziva, početkom ove godine, u delu koji se odnosi na davanje nacionalnih priznanja najzaslužnijim kulturnim radnicima.Tada je prvobitno bila ideja na sreću, bivšeg, ministra Tasovca, da se nacionalna priznanja u oblasti kulture potpuno ukinu. Prosto neverovatno kada znamo kolika je važnost kulture za jedan narod.Ja sam našao brojne citate izjave naših kulturnih radnika, o važnosti kulture, o tome kako bez kulture nema opstanka jednog naroda, kako narod bez kulture nema budućnost ili kako neko reče, da bez kulture nema ničega.Naš Predlog zakona je, naravno, da ostanu nacionalna priznanja za kulturne radnike, ali ne onako kako je zakon sada definisao, da se samo u izuzetnim slučajevima ta priznanja dodeljuju, nego da kao što i u sportu se dodeljuju nacionalna priznanja jednokratna, u vrlo visokom iznosu koji je i povećan u poslednjih godinu dana, i nacionalne penzije za sportiste, da takvo isto pravilo važi i u kulturi. Da se za osvajanje najviših domaćih i međunarodnih nagrada u polju kulture, onim dobitnicima, omogući pravo na nacionalnu penziju.Smatramo da bez brige o kulturi nema ni budućnosti Republike Srbije, zato vas pozivam da glasamo za predlog ovog zakona. **Veroljub Arsić** Stavljam na glasanje ovaj

vrlo važan zakon, a nije na listi zakona koje je ova vlast menjala u ovih pet godina svog mandata.Na žalost, posledice nebrige države prema budućim naraštajima poprimaju tragične razmere. Stalno ponavljamo ovde u raznim diskusijama, na razne teme, provlači se pitanje bele kuge i činjenica da svake godine 30 do 40.000 je više umrlih nego rođenih u Republici Srbiji.Posebno teško stanje je porodica sa troje i više dece. Nešto smo govorili o tome prošle nedelje kada je izašlo povodom Dana borbe protiv siromaštva, kada su izašli podaci da je Srbija, na žalost, na prvom mestu po stopi ugroženih stanovnika od siromaštva. Taj procenat iznosi 25,4%. U slučajevima porodica sa troje ili više dece, taj broj iznosi preko 35,8%. A kod porodica sa samohranim roditeljem ili više izdržavane dece, taj procenat je 35,4%.Mi postavljamo pitanje kada će ova tema konačno doći na dnevni red?Ministar Vulin stalno najavljuje – za nekoliko meseci, pa za nekoliko meseci, izmene i dopune ovog zakona. Evo, mi smo napravili jedan predlog, predlog koji će, pre svega, da poveća broj korisnika dečijeg dodatka. Danas broj dece koja primaju naknadu dečijeg dodatka je svega 25%. Ta osnovna mera pomoći porodicama sa decom, po našem mišljenju, mora da se ojača i broj dece koja koriste pravo na dečiji dodatak mora i može, u najkraćem roku, da se poveća za 100%, da svako drugo dete u Srbiji ostvaruje ovo pravo.Drugo, taj dečiji dodatak nije, nažalost, ono što je premijer govorio prošle nedelje, četiri, pet ili taj dečiji dodatak iznosi 2.658 dinara i apsolutno je nedovoljan i zato je toliko porodica sa decom ugroženo od siromaštva.Ovaj

predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom: Predlog zakona o predlaganju zakona, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Hvala, poštovani predsedavajući.Poštovane kolege narodni poslanici, evo i danas, u ovom delu sednice kada utvrđujemo dnevni red i stavljanje na dnevni red predloga zakona po hitnom postupku, imali smo slučaj da je vladajuća većina prihvatila da se na dnevni red stave red stave tri tačke predloga zakona koji su predloženi po hitnom postupku. Time se nastavlja loša praksa iz prethodnog saziva kada je na kraju, kada je podvučena crta, procenat zakona koji su ušli u skupštinsku raspravu po hitnom postupku iznosio 54%. Znači, više od pola.Na taj način, diskusija u parlamentu nije mogla da bude dovoljno kvalitetna. Građani, strukovna udruženja, druga udruženja, zainteresovane strane, iz oblasti u kojoj su se donosili iz oblasti u kojoj su se donosili zakoni, nisu bili upoznati sa onim što Skupština radi i to je bilo loše. Kao posledicu toga imali smo da su neki zakoni po tri, u roku od samo dve godine dolazili pred narodne poslanike i da su se ispravljale greške koje nisu bile uočene kada su zakoni prethodni bili usvajani, odnosno kada se videlo da primena i rokovi, najčešće rokovi koji su bili određeni u tim predlozima zakona, izmena i dopuna zakona, nisu bili realni.To je i danas slučaj. I danas zakoni koje imamo na dnevnom redu ponovo odlažu neke rokove koji su propisani kada su zakoni donošeni prethodnog puta, ili imamo ono što ćemo imati danas, odnosno kad na dnevni red ove sednice dođe – zaduženje od milijardu dolara za jedan kredit koji je dogovoren i ugovoren i predlog zakona poslat u Narodnu skupštinu po hitnom postupku.Mi smatramo da je to loše i da sa tom praksom mora da se prekine. Naš predlog zakona jasno definiše na koji način i pod kojim uslovima neki zakon može da se razmatra po hitnom postupku. Norme koje sada postoje u Ustavu i Poslovniku Srbije koje to dozvoljavaju nisu dovoljno jasne i govori se samo da treba da se da neko obrazloženje. Ja vas pozivam da pročitate obrazloženje samo ovih zakona koji su danas na dnevnom redu po hitnom postupku i da vidite koliko tu nema apsolutno nijednog jedinog razloga da te zakone razmatramo po hitnom postupku.Ovo je način da se sa tom praksom prekine, ne samo u ovom sazivu, nego u svakom budućem i pozivam vas, zarad uvođenja pravnog reda u državi Srbiji, da prihvatite i stavite na dnevni red ovaj zakon. Hvala. Arsić** Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje:

Suština ovog zakona, koji je kratak, koji je mali, mala izmena je da se hrana za bebe oporezuje ne osnovnom poreskom stopom poreza na dodatu vrednost od 20%, nego smo na ovaj način da pokažemo da Republika Srbija vodi računa o porodicama sa malom decom i da želi na ovaj mali, možda i simboličan način, u odnosu na materijalnu uštedu koju će to doneti tim porodicama, da pokaže da brine o budućim naraštajima Srbije.Nažalost, nismo dobili pozitivan odgovor, ni vašu podršku da se ova izmena i dopuna nađe na dnevnom redu, iako kada smo pre godinu dana raspravljali o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u i predložili tada kroz amandman ovo rešenje, ministar u Vladi Republike Srbije za finansije, gospodin Vujović, rekao je da nema lično ništa protiv ove mere, ali da bi ta mera zahtevala zahtevala dodatno angažovanje i dodatni rad poreske uprave, kojoj bi, eto, morao da propiše listu šta bi se podrazumevalo od proizvoda hrane za bebe, što bi onda bilo oporezovano ovom nižom stopom.Pozivam vas da glasate za ovaj predlog zakona, iz razloga što imamo najave da će se jedina mera koja trenutno postoji za pomoć porodicama sa decom, a to je povratak naplaćenog PDV-a, koji se vrši jednom godišnje uz dostavljanje obimne dokumentacije koju moraju da pribave roditelji, a ne država, da će ta mera biti ukinuta i da će država, navodno na neki drugi način, pomoći porodicama sa malom decom.Nisam siguran da postoje neka rešenja. Mi predlažemo ovo. Možemo u razgovoru i ukoliko ovo stavite na dnevni red da dođemo do rešenja da se hrana za bebe oporezuje nultom stopom PDV, što je rešenje koje poznaju zakoni u više evropskih država,

Hvala, poštovani predsedavajući.Poštovane kolege narodni poslanici, u lutanju traženja rešenja za finansiranje Javnog medijskog servisa i načinu kako da se sakrije da jedno od mnogih obećanja predsednika Vlade nije ispunjeno, a to je obećanje da će biti ukinuta pretplata za Javni medijski servis, doneli smo na brzinu krajem prošle godine izmene i dopune koje su uvele ponovo ne taksu za električno brojilo, kako je postojalo do 2014. godine, nego taksu za Javni medijski servis, koja se, gle čuda, naplaćuje ponovo isto, ponovo uz račun za isporučenu električnu energiju.Pošto se naravno ta izmena radila po hitnom postupku, na brzinu, bez ozbiljne rasprave, došli smo do toga da predloženim izmenama nije ostavljena mogućnost da se oslobode vlasnici električnih brojila, koji imaju električna brojila na garaže, pomoćne objekte ili, na ono što je ukazao i kolega Miletić, postavljajući prošle nedelje poslaničko pitanje, na prazne kuće, nasleđene od preminulih roditelja, brojnih porodica širom Srbije. On je s pravom ukazao da građani po više osnova,

namet.Naša izmena je vrlo jednostavna i pozivam sve kolege da nas podrže u ovoj inicijativi, a to je da plaćanje može da se vrši samo na jednom broju, tamo gde onaj na koga se to brojilo vodi i živi. Mislim da će to rešiti brojne probleme koji možda danas nisu ni toliko finansijski značajni, s obzirom da ta ukinuta, pa ponovo uvedena taksa, često smo čuli kako eto, nije više 500 nego 150 dinara, kao olakšavajuća okolnost.Podsetiću vas da je taj iznos od 150 dinara predviđen samo za 2016. godinu. Znači, za nešto više od dva meseca, istekom ove godine, ta taksa će moći ponovo da poraste i nemam nikakvu dilemu da će Upravni odbor Javnog medijskog servisa, pozivajući se na tešku materijalnu situaciju, predložiti da ta taksa iznosi maksimalno 500 dinara, koliki je zakonski maksimum i, kako neki građani ne bi došli u situaciju da dva, tri, četiri puta plaćaju taksu i sada u ozbiljnom finansijskom iznosu, pozivam vas da glasate za ovu izmenu kako bi pronašli pravednije rešenje. Hvala. **Veroljub Arsić** Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

Prilično sam obeshrabren činjenicom da ne mogu da dobijem pažnju i podršku kolega narodnih poslanika za vrlo važne teme, ali ću nastaviti da se borim da na dnevni red Skupštine Republike Srbije dođu teme koje se tiču najšireg broja građana Republike Srbije. Ovu temu neću obrazlagati. Hvala vam. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

li narodni poslanik želi reč? (Ne.)Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.Da li želite reč? (Ne.)Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

je danas, po redu stavljanje predloga za proširenje dnevnog reda, moj kolega Balša Božović, ispred poslaničke grupe DS, već predložio rešenje prestanka važenja Zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija, ja ću probati da dobijem vašu pažnju i podršku za ovo egzistencionalno pitanje za preko 700.000 penzionera koji su pre dve godine, kada je ovaj zakon usvojen, našli u još težoj materijalnoj poziciji, s obzirom da su im penzije, koje su zarađene radom u 40, 45 godina života, nepravedno i, po našem mišljenju, nezakonito smanjene za 10, 20 i više posto.Podsetio bih vas da, kada je donošen taj zakon, prvi predlog koji je poslat od strane Vlade Republike Srbije je bio da taj zakon važi tri godine, da važi do kraja 2017. godine, a onda je usvojen amandman vladajuće većine, koji je dobio podršku predsednika Vlade i cele Vlade, da se izbriše taj rok od tri godine, jer će do toga doći ranije. Tako nam je rečeno. Ne treba da stoji tri godine, neće nam trebati tri godine da se izborimo sa finansijskom krizom i ostalim razlozima zbog kojih je tada taj zakon uveden i donesen u Narodnoj skupštini Republike Srbije, nego će to biti ranije.Prošle su dve godine i već godinu dana, pošto slušamo kako je stanje u javnim finansijama sjajno, kako postoji suficit, kako niko nije bolji od nas, mi tražimo da se onda donese zakon o prestanku važenja ovog zakona i da ispravimo tu veliku nepravdu koja je učinjena pre dve godine. na moje iznenađenje, moram da priznam, poslala mišljenje na Predlog našeg zakona i u tom mišljenju je rečeno i ponovo citirano da je u cilju preduzimanja hitnih mera da se nastala situacija prevaziđe, navedenim zakonom obezbeđuje se dugoročna finansijska održivost sistema penzionog osiguranja koji bez preduzimanja propisanih mera ne bi više bio u stanju da isplaćuje isplaćuje Ustavom zagarantovane penzije.Ja iz ove rečenice više ne mogu da shvatim da li je ovo privremena mera ili trajna mera, dugoročna mera. Zato vas pozivam da donesemo zakon o prestanku važenja Zakona o smanjenju penzija i da vidimo na koji način možemo da unapredimo život

Hvala poštovani predsedavajući.Ovim Predlogom zakona želimo da pokažemo da postoji drugačija ekonomska politika, da naravno država može da štedi, ali ne tako što će uzimati od penzionera, od zaposlenik u državnoj upravi ili od korisnika socijalne pomoći, nego da će država odgovorno voditi pre svega javna preduzeća i da neće pokušavati da sakrije činjenicu da je tzv. strani ekspertski menadžment u „Železari Smederevo“ samo za godinu dana upravljanja fabrikom napravio dug od 145 miliona evra, a da je mera smanjenja penzija trebala budžetu da donese uštedu od 170 miliona evra.Znači, od 700.000 penzionera je nešto uzeto da bi se loše poslovanje i pitanje je da li je bilo loše poslovanje ili poslovanje sa lošom namerom u korist nekog drugog, a ne Republike Srbije, bilo sprovođeno godinu dana u „Železari Smederevo“.Ovaj zakon je donet u dogovoru sa MMF na kraju mandata prošlog saziva sa idejom da počne da važi od 1. januara naredne godine i ja vas pozivam da ispravimo stvari koje su loše po građane Republike Srbije, zaposlene u javnom sektoru. činjenica i ono što smo ukazivali kada je zakon donesen da je loše i da ne može da reši probleme to je što u ovaj zakon nisu potpala javna preduzeća.Znači, ovaj zakon se ne bavi platama u javnim preduzećima koja su najveći problem javnih finansija Srbije i stalno se govori o tome kako je taj dug javnih preduzeća ogroman i kako je on najveća pretnja za budžet i javne finansije Republike Srbije. Sa druge strane, vidimo da se u tim javnim preduzećima ne poštuju ni odluke o smanjenju plata, ni odluke o zabrani isplaćivanja nagrada i dodatnih primanja, pa se tako isplaćuju 13 plate, po neki dodaci od 50, 60 hiljada dinara. Sve su to cifre i iznosi o kojima zaposleni u javnoj upravi mogu samo da sanjaju, o kojima zaposleni u obrazovanju, u zdravstvu, mogu samo da sanjaju.Ovaj donosi brojna loša rešenja kojima se smanjuju prava zaposlenih u javnom sektoru, a to je nažalost, po ovom zakonu praktično samo javna uprava. Smatramo da je potrebno izvršiti dosta izmena da bi taj zakon uopšte mogao da se primeni. Hvala. Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

predlog.Narodni poslanik Miroslav Aleksić na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.Da li narodni poslanik Miroslav Aleksić želi reč? (Da)Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsedavajući.Poštovane kolege narodni poslanici, evo, ja već treći put zaredom predlažem ovaj zakon o izmenama Zakona o podsticajima u poljoprivredi iz jednog vrlo prostog razloga. To je što godinama unazad ne koristimo sve one potencijale koje imamo u poljoprivrednoj proizvodnji i država ne prepoznaje poljoprivredu kao resurs i kao šansu, već su poljoprivrednici prepušteni sami sebi da se bore i snalaze sa velikim svetskim tržištem i svetskom konkurencijom.Dakle, predlažem da se povećaju premije za mleko na najmanje 10 dinara, zatim premije na biljnu proizvodnju u iznosu od minimum 8.000 dinara i sredstva za regres od takođe minimum 8.000 dinara za gorivo, đubrivo i za seme.Danas, kada se suočavamo sa situacijom da zemlje iz okruženja maksimalno pomažu i ulažu u poljoprivredu, mi i dalje apsolutno smo autistični na sve zahteve naših poljoprivrednika i to je nešto što treba da se promeni. Ministarstvo poljoprivrede odnosno njihova Vlada odobrava do 45.000 hiljada evra za svakog početnika koji želi da se bavi poljoprivredom, svake godine po 250 novih poljoprivrednika imaju, u Srbiji niko o tome ne razmišlja. Čak, 18.000 evra daju onom poljoprivrednom gazdinstvu koje se neće profesionalno baviti poljoprivredom, već će im to biti usputna proizvodnja i zato i ne čudi što je njihova efikasnost veća nego tri puta u odnosu na efikasnost u poljoprivredi Republike Srbije.Dakle, takođe upozoravaju podaci da je Srbija počela da uvozi čak i papriku i paradajz. U prošloj godini 14,4 miliona evra je iznos sredstava koji smo potrošili na uvoz paradajza, a za svega 3,6 miliona smo to izvezli. To vam govorim zato što Srbija nema strategiju kako da pomogne poljoprivredu i kako da pomogne našem seljaku da ga osnaži. Nećemo ni carinama, ni prelevmanima pomoći poljoprivrednike, pomoći ćemo investicijama. Investicijama iz budžeta i zato apelujem na vas da iskoristimo onaj izvozni potencijal od milijardu evra koji imamo u poljoprivredi. Na taj način da pomognemo i zaposlimo poljoprivrednike i da zaposlimo Srbiju, ne samo pričamo o poljoprivredi kada dođe vreme predizbornih kampanja, a evo ova vaša treća Vlada zaredom apsolutno ništa nije uradila, evo već u petog godini mandata, za naše poljoprivrednike.Na kraju, što se tiče sredstava, da li ih ima ili ih nema, ja sam siguran da ima samo što ih vi ne usmeravate na pravi način. Na kraju, uzmite deo sredstava „Beograda na vodi“, uložite u poljoprivredu i siguran sam da ćete imati daleko veće rezultate iz ekonomije u Srbiji. **Veroljub Arsić** Stavljam na glasanje ovaj

za je glasalo 17, nije glasalo 142 od ukupno prisutnih 159 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Miroslav Aleksić na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopunama

put predlažem ovaj zakon za koji sam siguran da većina poslanika iz vlasti ima pozitivno mišljenje i da bi ga podržali vrlo rado, ali da nemaju nalog da ga podrže ili nisu čuli zvonce koje vi aktivirate kada treba da se glasa i zato se ne podržava ovaj zakon. Ali predložiću ga još jednom, možda se ta praksa i promeni.Dakle, radi se o dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi u delu koji se tiče uređivanja i obezbeđivanja stipendiranja učenika. važećoj zakonskoj regulativi gradovi i opštine u Srbiji nemaju pravo da stipendiraju učenike i studente iako je to predviđeno u Zakonu o učeničkom i studentskom standardu.Dakle, postoji kolizija u zakonima i mislim da bi trebalo ispraviti ovu grešku, dati mogućnost i olakšati lokalnim samoupravama da mogu da finansiraju i stipendiraju učenike i studente, naročito i zbog toga da bi se usaglasile potrebe tržišta rada u skladu sa potrebama privrede u mestima gde se učenici i đaci stipendiraju.Dakle, u situaciji kada se suočavamo sa nezapamćenim odlivom radne snage i mladih ljudi iz Srbije, 58.000 je prošle godine samo napustilo Srbiju, taj trend se nastavlja i nažalost je u porastu, u situaciji kada imamo najnegativniju stopu prirodnog priraštaja u Evropi, 38.000 manje dece se rodilo prošle godine, nego što je umrlo ljudi, neophodno je da razmišljamo o načinima kako ćemo da pomognemo i mladim ljudima da ostanu u svojim mestima, ali i da pomognemo porodicama da se odlučuju da rađaju decu.Dakle, ja sam i prošli put postavio pitanje - šta je sa građanskim zakonikom, koji podrazumeva da se određeni deo sredstava, kao stimulans, plaća majkama koje rode troje, ili više dece i te žene nisu neradnici, kako ih je nazvao premijer Vučić, nego su one vrlo vredne i rade možda i najvažniji posao od svih nas koji radimo nešto drugo u Srbiji? Nema važnijeg posla nego rađanja dece i novih života u Srbiji, jer mi treba za to da se borimo, pa sve ostalo treba da dođe naknadno.Dakle, predlažem da se definiše nadležnost lokalne samouprave, da ona može da stipendira učenike i studente u skladu sa svojim potrebama i da na taj način pomognu, pre svega roditeljima koji imaju studente i đake, ali stimulišu i motivišu same đake da posle završenog obrazovanja se vrate u svoja mesta i nastave da grade svoje karijere. Hvala. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Stavljam na glasanje ovaj

– jedan, nije glasalo 136 od ukupno prisutnih 158 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik, Gordana Čomić, na ovnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine,

zakona odnosi se na dve izmene, odnosno uvođenje dva nova člana koji se tiču određenih poreskih olakšica onim poreskim obveznicima koji u tekućoj godini zapošljavaju nove radnike i stoga predlažem uvođenje novog člana 44a. i novog člana 44b. 44b. u zakonu o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.Ideja Predloga ovog zakona jeste da pružimo podršku našim privrednicima, da pružimo podršku našim malim i srednjim preduzećima i na kraju Vlada Republike Srbije se zaklinje u mala preduzeća i srednja. Usvajaju se strategije, ali sve to na kraju bude mrtvo slovo na papiru.I mi danas imamo situaciju da manje zaposlenih imamo u malim i srednjim preduzećima, nego što smo imali 2002. 2002. godine i to treba da bude svojevrstan alarm u kom smeru ova država vidi privredni razvoj i oporavak Srbije.Umesto što pomažemo starane investitore iz polupraznog budžeta sa iznosima od par desetina hiljada evra po jednom zaposlenom radniku, sa mnogo manje sredstava bismo mogli da pomognemo naša mala preduzetnike i naše privrednike kako bi oni mogli da pokrenu i razviju svoje privredne aktivnosti, i na taj način vrate svoja sredstva u budžet.Trenutno u Republici Srbiji posluje oko 300 hiljada malih i srednjih preduzeća, ali oni učestvuju, tek sa tridesetak procenata u stvaranju bruto društvenog proizvoda Republike Srbije, što je više nego upola manje od situacije u razvijenim evropskim zemljama.I ono što moram da kažem, nije to zato što naši privrednici, odnosno preduzetnici nemaju preduzetnički duh, nemaju ideje, čekaju pomoć države ili su neradnici, kako vrlo često čujemo da ih premijer naziva, već zbog toga što im nedostaje dobar sistem sa normalnim uslovima poslovanja, kakvi postoje i u drugim razvijenim zemljama kako bi nesmetano mogli da obavljaju svoju delatnost i stvaraju i za sebe i za državu.Dakle, postoje sistemski problemi, a ti sistemski problemi dovode do toga da se nama više preduzeća godišnje, malih ugasi, nego što se otvori novih.Tako da predlažemo da se svi oni privrednici koji zaposle nove radnike u svoja mala i srednja preduzeća, u toku godine, oslobode, da im se umanji poreska osnovica za iznos uplaćenih zarada za novo zaposlene radnike.I sa druge strane za sva novoosnovana lica, za sva pravna za sva pravna lica koja se osnivaju, u nedovoljno razvijenim opštinama da se praktično oslobađaju plaćanja poreza na dobit u tekućoj godini, kako bi se stimulisalo otvaranje novih firmi u nedovoljno razvijenim privrednim sredinama Republike Srbije. Mislim da mala i srednja preduzeća treba da čine okosnicu privrednog razvoja Srbije i molim vas i apelujem na vas da stavite ovaj Predlog zakona na dnevni red. Zahvaljujem.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

Miroslav Aleksić. **Miroslav Aleksić** Zahvaljujem.Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi odnosi se na uređivanje načina funkcionisanja mesnih zajednica kao najnižih organizacionih oblika vlasti u Republici Srbiji.U postojećoj zakonskoj regulativi najpre ne postoji obaveznost formiranja mesnih zajednica u gradskim sredinama, već se to odnosi samo na seoske sredine i Predlog zakona jeste da i na područjima gradova se mora se mora formirati mesna zajednica u kojoj će građani moći da ostvaruju svoja prava.Sa druge strane, takođe, zakon se odnosi i na to da se definiše jasno i precizno kako će se finansirati mesne zajednice. U ovom trenutku one su potpuno obesmišljene i ako predstavljaju jedan od dodatnih oblika decentralizacije Republike Srbije. Ukoliko želimo da se spustimo na najniži nivo do svakog građanina, do svakog čoveka, do sredina u kojima živi 100 ili više građana, mi moramo obezbediti fiskalnu decentralizaciju i stvoriti uslove da te mesne zajednice dobiju na značaju i težini.Predlažem u ovom zakonu da se deo poreza na imovinu koji se utvrđuje na teritoriji neke jedinice lokalne samouprave, a za određenu mesnu zajednicu, da se deo tih sredstava ili 80% tih sredstava tačnije prebaci direktno mesnim zajednicama kako bi one same određivale šta su njihovi prioriteti i šta treba oni da rade. Na taj način se onemogućuje bilo ko ko u datom trenutku upravlja lokalnom samoupravom da može po svom ličnom ubeđenju ili nahođenju ili bilo kakvim drugim političkim motivima da usmerava sredstva nekim podobnim ili nepodobnim mesnim zajednicama, jer svi građani moraju biti isti i moraju imati apsolutno isti tretman.Stoga je neophodno da se uredi način funkcionisanja, odnosno finansiranja mesnih zajednica. Na taj način sa tom većom samostalnošću oni dobijaju i veći značaj. Imaćemo situaciju da će onda na izborima za mesne zajednice da se kandiduju ljudi koji zaista žele nešto da urade u svom mestu, bilo da žive na gradskoj teritoriji ili seoskoj teritoriji, a danas niko ne želi da se ozbiljno bavi tim poslom iz razloga što nema uređen način funkcionisanja.Molim vas da u skladu sa Predlogom zakona prihvatite ovaj predlog, da ga stavimo na dnevni red. To je nešto što je interes svih nas koji danas živimo u Republici Srbiji i verujem da ćemo na taj način pre svega pomoći građanima RS koji će moći da ostvaruju svoja prava na najnižem nivou

predlog.Narodni poslanik Nenad Konstatntinović na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. Septembra 2016. godine.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, ja ponovo predlažem izmenu Zakona o izboru narodnih poslanika.Građani Srbije su svesni da mi nemamo dobar Zakon o izboru narodnih poslanika, da po ovom zakonu koji imamo imamo takav rezultat da u ovoj sali od 250 poslanika ne sede poslanici koji su predstavnici svih opština, odnosno ne dolaze iz svih opština iz svih krajeva Srbije.Građani Srbije ne znaju ko je njihov poslanik. Građani ne znaju koga da drže odgovornim za sprovođenje politike u ovoj zemlji. Dakle, Srbija kao jedna izborna jedinica je najgori mogući izborni sistem koji postoji danas u svetu. Da bi to ispravili moramo da napravimo konsenzus svih političkih partija oko novog izbornog sistema. Ja vas molim da o tome razgovaramo pre nego što dođe vreme za nove parlamentarne izbore.Sada sam predložio ovim zakonom i poslanička grupa SDS predlaže da se izmeni sve ono što smo svi zajedno konstatovali da u ovom zakonu ne valja, a bili smo svedoci toga na proteklim parlamentarnim izborima. Svi smo videli preko televizije, u direktnom prenosu da je postojala izborna krađa, da su rezultati izbora kompromitovani, da je sistem funkcionisao nelegalno i da izborni rezultati nisu legitimni.Zašto SNS ne želi da se promeni u zakonu ono što može vrlo lako da se promeni i da mi do izbornih rezultata sledeći put dođem u skladu sa voljom građana? Da li to znači da nas uvodite šest meseci pred izbore u novu izbornu krađu? Da li će predsednički izbori biti ponovo plod izborne krađe i rezultat – plod izborne krađe?Svako da se izborni rezultati utvrđuju na osnovu zapisnika sa biračkih mesta, taj želi da manipuliše rezultatima izbora u RIK. Imate priliku Imate priliku i vrlo jasan i jednostavan predlog da se izborni rezultati mogu utvrditi samo na osnovu zapisnika sa biračkih mesta, da ne budemo svi ponovo svedoci da pred kamerama u RIK se otvaraju

vas da stavimo ovaj predlog na dnevni red, da razgovaramo o tome i da izmenimo ono što ne valja u izbornom zakonu. Hvala vam. **Veroljub Arsić** Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

predlog.Narodni poslanik Nenad Konstatinović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o opštem upravnom postupku, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. Poštovani predsedavajući, uvažene kolege narodni poslanici, mislim da mi ipak sedimo u ovoj Skupštini da bi donosili rešenja od kojih korist imaju građani Srbije.Molimo Srbije.Molimo vas, ne znam po ko zna koji put, da neki od 50 zakona, a više od 50 zakona je predložila opozicija, više od 20 zakona je predložila poslanička grupa SDS, da neke od ovih zakona stavite na dnevni red.Zakon o opštem upravnom postupku ima za cilj da efikasnije i brže građani dolaze do dokumenata koji su im neophodni. smo predložili jednu izmenu koja ima za cilj da građani mogu da dobiju svoja dokumenta u najbržem mogućem roku. Šta to znači? Unapređujemo Zakon o opštem upravnom postupku u smislu da one rokove koji nisu dovoljno precizni, nisu dovoljno određeni, kao što je – odmah ili u najkraćem roku, svedemo na realnu meru, da državni organ mora u roku od 24 časa da traži određeni dokument elektronskim putem od drugog organa, jer mu to nalaže zakon, da ukoliko odgovor i dokument koji treba da pruži neki državni organ treba da se pošalje poštom, da se on pošalje u roku od osam dana, nema razloga da se čeka 15 dana.Svi ste bili u prilici da vadite lične karte. Kada odete da izvadite ličnu kartu ispada da je brže da vi sami donesete izvod iz matične knjige rođenih u MUP, nego da čekate da MUP traži od nadležne matične službe izvod iz matične knjige rođenih. Nema razloga da bude tako. Dakle, u roku od 24 časa MUP može da zatraži elektronskim putem taj dokument i taj dokument matična služba može u roku od 24 časa da pošalje MUP.Dakle, želimo da unapredimo i ubrzamo postupak, što je od interesa za građane. Složićete se da tu nema nikakve razlike između nas i nema razlike između naših političkih programa kada je u pitanju pribavljanja dokumenata. Neka kaže SNS zašto je ona protiv toga da taj dokument građani izvade brzo, nego mora da se čeka po 15 i više dana. Hvala.

koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.Reč ima narodni poslanik Nenad Konstantinović. već je danas bilo reči o tome da je u Srbiji povećano nasilje nad ženama, da je u Srbiji povećan broj slučajeva nasilja u porodici. Svakog dana ili, da kažem, svakog trenutka nas šokira neka vest o silovanju žena u Republici Srbiji.Godine 2013. je donet Marijin zakon. Taj zakon je dobar, ali ne dovoljno. Predlažemo izmene koje će unaprediti Marijin zakon. Ono što je praksa pokazala je da se Marijin zakon u praksi ne primenjuje ili se ne primenjuje na adekvatan način.Stvarno mi nije jasno zašto sprečavate da uvedemo evidenciju svih silovatelja, bez obzira da li su ta silovanja izvršena prema ženama, prema maloletnim licima ili osobama koje su ometene u razvoju.Šta u razvoju.Šta tu SNS ima protiv? Zašto je loše da policija vodi evidenciju silovatelja, da ima tu evidenciju kod sebe i kada se neki slučaj desi u koji sumnjamo, policija može odmah da reaguje? Predlažemo da ne vodi Uprava za zavodske sankcije tu evidenciju, jer ne vodi na dobar način, nego da to radi policija. Predlažemo da svi budu evidentirani.Inače policija vodi različite vrste evidencija kada su u pitanju prekršioci, odnosno počinioci krivičnih dela. Ako bi uveli ovu evidenciju i ako bi ona bila sveobuhvatna, mogli bi mnogo lakše da detektujemo ona lica koja se smatraju povratnicima u vršenju ovakvih krivičnih dela.

vas da odgovorno pristupate ovom poslu koji svi ovde obavljate, a to je posao narodnog poslanika u Narodnoj skupštini. Ovi zakoni imaju

poslanička grupa SDS predlaže da se uvedu planovi integriteta za političke stranke, zato što je važno boriti se protiv korupcije na pravi i sistemski način, zato što je važno preventivno delovati protiv korupcije. Mislim da kada bi uradili anketu, a takvih anketa ima, građani misle da su političke stranke najkorumpiranije u ovom društvu.Mi koji sedimo ovde tražimo da državni organi uvedu planove integriteta, a ne želite da političke stranke uvedu planove integriteta. Zašto ne odgovara SNS-u da se uvedu planovi integriteta u političke stranke, da se tačno označi koja su to tačke korupcije u jednoj političkoj stranci i kako da se otkloni mogućnost za korupciju političkoj stranci?Većina vas koji sedite u ovoj sali proveli su godine u političkim strankama i formirali svoje stavove u tim političkim strankama. valjda je važno da se političari koji posle zauzimaju razne državne funkcije formiraju na način da vode računa i o etičnosti i o moralu, a da im bude i usađeno u vaspitanju da ne treba da budu korumpirani i podložni korupciji.Molim vas da delujemo stvarno sistemski preventivno protiv korupcije, a ne da imamo svaki dan na televiziji neke lažne optužnice i lažne istrage koje nikada na kraju ne dovedu do krivičnih presuda protiv tih navodnih učinioca. Imali smo rezač jedan, rezač dva, niko nije optužen, a kamoli osuđen. Dakle, to je lažna borba protiv korupcije.Hajde, da krenemo od nas samih i od političkih stranaka u kojima svi sedimo i da napravimo jedan mehanizam koji će nam pomoći da se borimo protiv korupcije. Molim vas da stavite ovo na dnevni red i da raspravljamo o tome. Hvala.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, mi od marta meseca prošle godine do danas nismo imali više od tri zakona u ovoj Skupštini.Zašto sedam meseci Vlada Republike Srbije ne predlaže ništa? Ako nemate šta da predložite i ako mislite da je sve u ovoj zemlji dobro i uređeno, pa zato ne predlažete zakone. Zašto ste onda protiv toga da raspravljamo o zakonima koji predlaže opozicija? Više od 50 zakona ste čuli i čuli obrazloženja pregleda tih zakona i ne želite da raspravljate ni o čemu. prošle nedelje o dva člana, pretprošle nedelje o dva člana, a i danas po hitnom postupku ulazi zakon valjda da bi ove nedelje imali šta da radimo inače ne bi radili ništa ni u oktobru, kao što nismo radili ništa ni u septembru, ni pre avgusta

U isto vreme kada je podignut 300% porez na imovinu, povećana je struja, uvedena akciza, smanjene su plate zaposlenima u javnom sektoru, smanjene su penzije, građani ne mogu da plaćaju taj porez. Nemojte da mislite da mogu da prodaju svoje stanove i kuće da se sele negde gde je jeftinije i gde je porez manji, jer ne mogu. Ne mogu jer nema ko da kupi njihove stanove i kuće. Nemojte da menjamo demografsku strukturu u Srbiji i u Beogradu tako što ćemo nekome dići 300% poreza dve ili tri godine, porez mora da bude predvidiv. On može da bude do 7% godišnje da se povećava da bi ljudi mogli da planiraju.Ovim zakonom predlažem da se ne plaća porez do 25 kvadrata po članu porodičnog domaćinstva. Ustavno je pravo da možete da živite u svom stanu, nije luksuz kad četvoročlana porodica živi u stanu od 70 kvadrata i na to ne treba da plaća porez. Neko ko živi u mnogo više kvadrata, neko ko je sam živi u 100 kvadrata, slažem se treba da plaća porez na imovinu, treba da plaća i na drugi stan i na treći stan, ali hajde da se dogovorimo do 25 kvadrata porez na imovinu se ne plaća. Imate više generacija da žive zajedno, pa nije luksuz što su i deda i baba i mama i tata i deca svi u trosobnom stanu u zgradi na Novom Beogradu, ti ljudi treba da plaćaju porez i do 100 hiljada dinara godišnje. Odakle će to da plate?Hajde da uradimo nešto za građane svi zajedno. Zašto SNS to sprečava? Hvala Poslovnik.)Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje:

Hvala predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, ustavni osnov za donošenje Zakona o policiji sadržan je u odredbi člana 94.

rizikujući svoj život obezbeđuju bezbednost naše države i svih nas rade za dnevnicu od 150 dinara. Za tu dnevnicu mogu da kupe kiflu i to praznu i čašu jogurta.Dve su ključne tačke izmene i dopune Zakona o policiji. Prva je, da se odredbom člana 172. tačka 2. ruši prezunkcija nevinosti i predlažemo brisanje tog člana. Nije praksa u evropskim, razvijenim, modernim državama da se protiv pripadnika policije podnese krivična prijava. Tu krivičnu prijavu neosnovano može da podnese bilo ko i da automatski taj pripadnik policije bude udaljen sa posla do okončanja postupka. Nažalost, znamo kako su naši sudovi ažurni. Nažalost, znamo koliko traju sudski procesi i tu se otkriva zloupotreba od strane samih pripadnika ministarstva i prosto neki pripadnik koji zadire u neki slučaj, kao što je na primer slučaj Savamala, može jednom krivičnom prijavom da bude udaljen sa posla.Druga odredba je,

Danas imamo praksu da učenici koji su stručni, obrazovni, kadri, u koje je država ulagala svoje finansije, nemaju sigurno uposlenje kada završe Policijsku akademiju. Ta praksa se mora promeniti, pre svega što je to veoma specifično zanimanje, a onda ti ljudi koji nemaju zagarantovan posao u organima reda Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, završe kod nekog tajkuna ili ne daj bože u službi nekog kriminalca kao što smo imali slučaj pre nekoliko nedelja.Predlažemo i nadamo se da će ovaj zakon stupiti na snagu, imajući u vidu da policija mora da se reformiše na jedan opšte prihvaćen, na jedan evropski način, a ne po ovom sistemu rekla kazala gde se zapošljavaju kadrovi SNS, a omladinci i omladinke koji završe Policijsku akademiju nemaju zagarantovan posao.

predlog.Narodni poslanik Boško Obradović na osnovu člana 92. stav 2. člana 157. stav 2, člana 170, 192. i 193. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se obavi zajednički, načelni, jedinstveni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama koji je podnela vlada 13. oktobra 2016. godine; Predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Koreje, koji je podnela Vlada 13. septembra 2016. godine.Zajednički, jedinstveni, pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija, za budžetsku podršku, koji je podnela Vlada 13. oktobra 2016, godine; Predlogu zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu LD 1830 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, koji je podnela Vlada 4. oktobra 2016. godine; Predlogu zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora „Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete 3/B“ između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije, koji je podnela Vlada, 4. oktobra 2016. godine; Predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada 4. oktobra 2016. godine i Predlogu zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu LD 1768 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, koji je podnela Vlada 29. septembra 2016. godine.Jedinstveni pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma o osnivanju fonda za zapadni Balkan sa statutom fonda za zapadni Balkan, koji je podnela Vlada 13. oktobra 2016. godine.Zajednički jedinstveni o predlogu odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini, koji je podnela Vlada 4. oktobra 2016. godine; Predlogu odluke o usvajanju godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini, koji je podnela Vlada 4. oktobra 2016. pretres o Predlogu odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije

11. oktobra 2016. godine; Predlogu odluke o izmeni odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa DBJ, 11. oktobra 2016. godine.Da li narodni poslanik Boško Obradović želi reč? (Da)Reč ima narodni poslanik Boško Obradović. treba imati razumevanja za objedinjavanje određenih tačaka dnevnog reda u zajednički, načelni jedinstveni pretres kada one zaista obrađuju slične teme, što uostalom i predviđa Poslovnik o radu Narodne skupštine, mislim da u ovom slučaju jednostavno nije imalo nikakvog osnova da se jedna izuzetno važna tema, a to je Zakon o potvrđivanju sporazuma o osnivanju fonda za zapadni Balkan, koja ima ozbiljne geopolitičke reperkusije stavlja u kontekst drugih tema koje se tiču oblasti međunarodnih zajmova i potpuno druge tematike.Smatram da ova tema jednog i te kako važnog fonda koji Vlada predlaže, treba da bude praktično, posebna tačka dnevnog reda i da za nju imamo potpuno odvojeno posebno vreme za raspravu.Jednostavno, ako ona bude utopljena u šest drugih tema koje se tiču raznih međunarodnih zajmova, ni jedna poslanička grupa neće imati dovoljno vremena da obrazloži svoj stav po ovom izuzetno važnom pitanju. Tu mislim naravno, i na poslaničke grupe vlasti i na poslaničke grupe opozicije, bez obzira ko šta misli o formiranju fonda za zapadni Balkan, red je da ima vremena da se to njegovo mišljenje čuje.Zato čuje.Zato vas molim i apelujem da obratite pažnju da ova tačka nikako nema logike da bude u okviru zajedničkog jedinstvenog pretresa sa pet drugih tačaka koje se tiču različitih ugovora, sporazuma i, da kažem, zajmova, koji su potpuno druga vrsta tematike.Moglo

usvojite ovaj naš predlog da se ova izuzetno važna tačaka, koja je i te kako bitna za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, i za dalje geostrateške planove države Srbije odvoji i bude posebna, kako bi se omogućilo vreme za razgovor na tu temu.Nadam se da će vladajuća većina imati razumevanja za ovaj naš predlog, jer mislim da prosto Skupština Srbije zaslužuje da ima dovoljno vremena da razgovara o ovako važnoj temi. Ako ste vi toliko uvereni da je formiranje fonda za zapadni Balkan prava stvar za Srbiju i vi ćete imati više vremena da to obrazložite i ubedite i nas narodne poslanike iz opozicije i čitavu javnost zbog čega je važno formirati fond za zapadni Balkan sa sedištem u Tirani, itd, itd.Mislim itd.Mislim da svi mi iz opozicije koji se tome žestoko protivimo, a mi iz Dveri, svakako se tome žestoko protivimo, dobijemo takođe vremena da obrazložimo i vama i široj javnosti, zbog čega treba odbiti ovakav zakon o potvrđivanju sporazuma o osnivanju fonda za zapadni Balkan. Zato, još jednom vas molim da uzmete u obzir ovaj predlog o drugačijem rasporedu dnevnog reda od onog koji je predložen od strane poslanika vladajuće većine.(Marko

predlog.Zaključujem glasanje: za – 18, nije glasalo 144 od ukupno prisutna 162 narodna poslanika.Konstatujem da ovaj predlog Narodna skupština nije prihvatila.Narodni

zajednički, načelni, jedinstveni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, koji je podnela Vlada 13. oktobra 2016. godine; Predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Koreje, koji je podnela Vlada 30. septembra 2016. godine.Zajednički, jedinstveni, pretres o Predlogu zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu između Vlade Republike Srbije i Fonda za razvoj Abu Dabija, za budžetsku podršku, koji je podnela Vlada 13. oktobra 2016, godine; Predlogu zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu LD 1830 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, koji je podnela Vlada 4. oktobra 2016. godine; Predlogu zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora „Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete 3/B“ između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Narodne banke Srbije, koji je podnela Vlada, 4. oktobra 2016. godine; Predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada 4. oktobra 2016. godine i Predlogu zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma o zajmu LD 1768 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, koji je podnela Vlada 29. septembra 2016. godine; Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma o osnivanju fonda za zapadni Balkan sa statutom fonda za zapadni Balkan, koji je podnela Vlada 13. oktobra 2016. godine.Zajednički jedinstveni o predlogu odluke o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2016. godini, koji je podnela Vlada 4. oktobra 2016. godine; Predlogu odluke o usvajanju godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2016. godini, koji je podnela Vlada 4. oktobra 2016. godine.Zajednički, jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SDS 11. oktobra 2016. godine;

narodne poslanike da ne dobacuju.Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku, predlozima za dopunu dnevnog reda i o predlozima za spajanje rasprave na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.(Branka

protiv – dva, nije glasalo 29 od ukupno 163 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini u celini.Povreda

mojih kolega i ja smo u isto vreme tražili povredu Poslovnika, a onda ste vi dodatno prekršili Poslovnik, član 103, jer nam niste dali pravo da govorimo o povredi Poslovnika.Ono o čemu sam hteo da govorim je povreda člana 92. stav 6. i vaše nečinjenje po ovom članu Poslovnika. Pročitaću - ako predlozi iz stava 2. ovog člana, a to su predlozi za stavljanje tačaka na dnevni red i objedinjavanje rasprave, nisu podneti u skladu sa odredbama ovog Poslovnika, Narodna skupština ih neće razmatrati, niti se o njima izjašnjavati. Ovaj član Poslovnika vama, kao predsedavajućem i predsednici Skupštine daje pravo i obavezu da vodite računa kakve predloge stavljate pred narodne poslanike za izjašnjavanje. Predlog kolege Bečića da se objedini zajednički pretres onako kako je on predložio, ne ispunjava uslov iz člana 157. stav 2. koji govori da se može objediniti rasprava o predlozima zakona isključivo ako su ti zakoni međusobno povezani, odnosno rešenja o njima su međusobno povezana ili uslovljena.Gospodin Bečić je predložio da objedinimo raspravu o pet zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmovima, kao i Sporazum o osnivanju fonda za zapadni Balkan, što je protivno ovom Poslovniku i vi ste morali da skinete ovaj predlog sa izjašnjavanja Narodne skupštine Republike Srbije. Hvala vam. član 92. stav 6. kaže – ako predlozi iz stava 2. ovog člana nisu podneti u skladu sa odredbama ovog Poslovnika, znači da je procedura u podnošenju akata, predloga za spajanje rasprave učinjena suprotno proceduri koju predviđa Poslovnik, a ne suprotna diskrecionom pravu Narodne skupštine da odluči kako će, kada će i šta da objedini u svojoj raspravi. I, vi to jako dobro znate. I, ne mogu da prekršim Poslovnik zato što sam stavio predlog jednog narodnog poslanika, iz koje god da je bio poslaničke grupe, na glasanje da se o njegovom predlogu izjašnjava Narodna skupština.U krajnjem slučaju, Narodna skupština je ta koja je donela ovaj Poslovnik o radu Narodne skupštine. Ona jedina ima pravo da da autentično tumačenje. Pa, ako smatrate da sam prekršio Poslovnik o radu Narodne skupštine, da li želite da se u danu za glasanje o tome izjasni Narodna skupština?(Marko se.Sledeći, povreda Poslovnika, narodni poslanik Saša Radulović. **Saša Radulović** Hvala.Povređen je član 157. stav 2, koji kaže – Narodna skupština može da odluči da obavi zajednički načelni pretres o više predloga zakona koji su na dnevnom redu iste sednice, a međusobno su uslovljeni ili su rešenja u njima međusobno povezana. Voleo bih da mi objasnite kako su to međusobno uslovljeni i koja je povezanost između Zakona Zakona o lukama i plovidbama i Zakona o vazdušnom saobraćaju sa Republikom Korejom? Da nam objasnite kako su međusobno uslovljeni i povezani zakoni o zajmovima, za budžet Republike Srbije, za zatvor u Kragujevcu, za građenje stanova za one koji su izgubili stanove u zemljotresu u Kraljevu, o podršci za reformu državne uprave i zakonom kojim se uspostavlja fond regionalni, čije sedište treba da bude u ovaj predlog nije smeo biti ni iznesen i o njemu se nije moglo glasati, jer vladajućoj većini bi moglo da padne na pamet da proglasi dan za noć i noć za dan i Skupština nije vlasna da o tome odlučuje.Jasno vam piše o čemu Skupština može da odluči. O ovakvim stvarima jednostavno se ne može odlučivati.Prekršili ste, kao što je kolega Đurišić rekao, i član 103. stav 1. jer ste dozvolili da se glasa o ovome pre nego što je obrađena povreda Poslovnika. A, povredili ste Poslovnik samom činjenicom da ste izneli na glasanje ovaj predlog koji je suprotan članu 157. stav 2. Kršenje zakona i Poslovnika šalje strašno lošu poruku građanima da neko može da krši zakone. Ovim se narušava i ustavni poredak i zakonitost i uopšte pravna država.Molim vas da ponovo ovo razmotrite i povučete ovaj nezakonit predlog. Hvala.

Neću da vam ponavljam. Ako želite ponovo u prvi razred, vi idite, ali Narodna skupština odlučuje o tome šta će i kakve će rasprave da objedini.Ako hoćete da mi kažete da ja kršim Ustav zato što ne sprečavam narodne poslanike koji su nosioci suvereniteta građana da se izjasne, vi ste u velikoj zabludi, gospodine Raduloviću.Pošto vidim da pokušavate uporno od parlamenta da napravite cirkus…(Saša

Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, pozivam se na član 97. Poslovnika Narodne skupštine iz razloga što mislim da smo nastupili kao opozicija, govorim o poslaničkoj grupi Dveri, na jedan krajnje korektan način. Iako sam ustvrdio da nije imalo razloga ni da druge tačke dnevnog reda budu spajane na način kako ste to predložili, samo smo jednu sitnu korekciju da jedna jedina tačka bude izuzeta iz zajedničkog pretresa i stavljena u posebnu tačku tražili kroz naš predlog različitog dnevnog reda, znači, veoma korektno, i to nije ispoštovano sa vaše strane.Kada vi kažete, gospodine Arsiću, da Narodna skupština naravno ima suverenitet da odlučuje šta hoće, morate biti malo precizni - vladajuća većina u Narodnoj skupštini. Znači, mi nismo odlučili ovo što je sada upravo odlučeno.Nije sporno, vi imate to pravo, postoji vladajuća većina. Vi samo to konstatujte – vladajuća većina je odlučila to i to i vladajuća većina ima pravo da odluči to i to. Zato se ja pozivam na član 97. Poslovnika, stav 3. koji kaže – predsednik, odnosno predstavnik poslaničke grupe pre otvaranja pretresa ima pravo da predloži duže vreme pretresa za poslaničke grupe od vremena utvrđenog u stavu 1. ovog člana, i dalje, o tom predlogu, naravno, odlučuje Narodna skupština.Želim onda da sve prve tri tačke dnevnog reda, a posebno 2. tačka dnevnog reda, za koju sam i ukazivao da je spojena na jedan način koji je apsolutno ne odgovarajući, dobije mogućnost produženog vremena za pretres i molim vas da se oko toga izjasnimo i da na taj način makar korigujemo ovo što je zaista protivno Poslovniku i pomalo nategnuto sa strane vladajuće većine.Vladajuća većina ima mogućnost da usvoji šta god hoće. Pitanje je samo da li je to po Poslovniku ili ne, i koliko je korektno prema opoziciji. Hvala. Gospodine Obradoviću, nisam ni mogao da prekršim član 97. Poslovnika o radu zato što još nisam ni otvorio raspravu. Taj deo dolazi kada se otvori rasprava u načelu o samom Predlogu zakona.To što vi tvrdite da li vladajuća većina ili ne glasa za neki predlog, kada su se narodni poslanici izjašnjavali o dopuni dnevnog reda za predloge odluka o radnim telima, nisam primetio da je neka vladajuća većina glasala, nego svi narodni poslanici i svi narodni poslanici učestvuju u radu Narodne skupštine. Neka većina mora da postoji ili želite jednopartijski sistem kakav je bio pre 30 i više godina?

poznatom kriminalcu koji je upropastio srpsku privredu, da upropasti i dostojanstvo Narodne skupštine, jer to što on radi iz sednice u sednicu nije ništa drugo nego nastavak rušenja ugleda Narodne

čujete šta govori gospodin Saša Radulović. Dobacuje i vređa. To je njegova borba za prosperitet Srbije. To je ta njegova borba za evropsku i demokratsku Srbiju. Dakle, vređanje, uvrede i klevete.Što se tiče onoga, ja se nadam da mi aplaudiranje

Marka Đurišića, koji nam iz sednice u sednicu drži lekciju o tome šta smemo a šta ne smemo da spojimo u raspravu, da su on, Boris Tadić i Demokratska stranka, dok su bili na vlasti od 2009. do 2011. godine, spajali 22 tačke, 50 tačaka, 64 tačke, 5. maja 2010, godine 94 tačke dnevnog reda, 18. oktobra 2011. godine 40 tačaka dnevnog reda, 29. februara 2011. godine 28 tačaka dnevnog reda itd.Imali su ukupno 18 sednica sa 20 i više tačaka dnevnog reda i sada se našao Marko Đurišić da nam drži lekcije o tome da li nešto možemo ili ne možemo da spojimo u raspravu.Još samo jednu stvar, gospodine Arsiću, objasnite gospodinu Bošku Obradoviću da ne postoji vladajuća većina i vladajuća manjina. Postoji većina i postoji manjina. To što bi Boško Obradović hteo da bude vladajuća manjina i da on sa pet ili šest poslanika određuje šta će da se radi u Narodnoj skupštini, to jednostavno ne može, ne može po Poslovniku, ne može po osnovnim demokratskim principima.

Svaka poslanička grupa ima pravo na svoju političku borbu, a neki u nedostatku političkog programa, ideologije pribegavaju ovakvim sredstvima, ali ja tu ne mogu ništa da uradim.Sada imamo ovako, čisto da znaju poslanici. Prvo, povrede Poslovnika, Marijan Rističević, Nemanja Šarović, Marko Đurišić

jer dok sam ukazivao na prvu, desila se druga, ali ću sve sabiti, kako to obično kažu, u jednu. Čl. 107, 108, 109. – uvredljivi izrazi, dobacivanje, ometanje itd, izricanje opomene.O radu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine. Gospodine Arsiću, vi ste malo ovu sednicu ispustili. Ovo, da mi oproste gledaoci, malopre je ličilo na na oveći zverinjak. Dakle, ponašanje narodnih poslanika je bilo van svake kontrole, ali to na stranu.Prolazeći pored nas njihov predvodnik ili njihov vođa, a grupa se po vođi poznaje, ne da je dobacivao narodnim poslanicima ovde, nego je opsovao. Ovde su kolege prisutne. Gospodin Radulović je ovde opsovao. Mislim da nije vredan citiranja, ali postoje kolege koje su tu psovku čule. Dakle, neću da padnem na te grane i da pominjem psovku koju je on upotrebio.Njihovo je pravo da tapšu, naše je pravo da donosimo odluke. Oni spore pravo Narodne skupštine a demokratija je način donošenja odluka. Otprilike se završava brojanje glasova. Politička istina se utvrđuje brojanjem glasova članova Narodne skupštine i mi nismo krivi što je na isti način gospodin Radulović bio izabran u Vladu Republike Srbije i kada je bio izabran otprilike je dobio ovaj aplauz koji je sad dobacuje.)Gospodin koji dobacuje, koji se nudio da pređe na našu stranu, zahvaljujući meni je sprečen. Svakako ima pravo da dobacuje, ali me time ne može ometati.Ja mislim, gospodine predsedavajući, ili vi da zavedete red ili gospodin Rančić, koji je po profesiji neuropsihijatar. Hvala.

Gospodine Arsiću, ja mislim da ste vi član 109. već trebali da primenite, i to u trenutku kada je gospodin Martinović nazvao gospodina Radulovića „poznatim kriminalcem“ i kada je čitavu grupu Dosta je bilo nazvao „kriminalnom poslaničkom grupom“.Ja o tom čoveku, niti o politici njihove poslaničke grupe ne mislim ništa dobro, ali ne mislim da bilo ko u Narodnoj skupštini može da govori o nekom ko sedi u ovim klupama i koga je narod izabrao na takav način da je „poznati kriminalac“. Meni je gospodin Radulović najpoznatiji po tome što je bio Vučićev ministar. Dakle, odgovorite vi na pitanje – zašto je Aleksandar Vučić poznate kriminalce stavljao u Vladu Republike Srbije? Možda bi bilo dobro da vi onda Aleksandru Vučiću kažete koji su vam sve kriminalci poznati, pa nam recite u ovoj sadašnjoj Vladi ko je sve poznati kriminalac, a ne da naknadno onda slušamo – e, ti si poznati kriminalac.Vi koji ste vlast, vi koji ste režim, vi koji ste svemogući, koji držite i sudije i tužioce, ako je poznati kriminalac, uhapsite ga, sudite mu u skladu sa zakonom, tražite od Narodne skupštine da mu oduzme imunitet.Ne mora ni primati sudske pozive, podignite optužnicu, zatražite od Narodne skupštine ukidanje imuniteta ukoliko su uverljivi razlozi, onda će predstavnici svake poslaničke grupe za to glasati.Vi ste gospodine Arsiću bili dužni da prekinete te govornike u skladu sa članom 27. koji ustanovljava za vas obavezu da se pridržavate, pa makar i ovog nakaradnog Poslovnika o radu Narodne skupštine. Da je nakaradan,

njih.)Mislim da ste malo preterali kolega Šaroviću.Ja bih samo u vezi člana 109, zato što je očigledno da ovde jedna grupa narodnih poslanika želi da reklamiranjem Poslovnika zaustavi, spreči, oteža rad Narodne skupštine i donošenja zakona, što i jeste legitimno političko sredstvo.U svom izlaganju ste rekli da je gospodin Radulović bio Vučićev ministar, nije bio nikada. Nikada ga Aleksandar Vučić nije predložio za ministra u Vladi RS. Ja pokušavam da održim red na sednici Narodne skupštine i primenu člana 27, pa mogu da vam kažem da ako je gospodin Martinović zaslužio opomenu, zaslužile su i kolege koje su ga ometale dok je govorio.Niko nije dobio opomenu, tako da smatram da ni jedna odredba Poslovnika nije prekršena.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Martinović, povreda Poslovnika.(Marko Dame i gospodo narodni poslanici, povređen je član 27. Poslovnika Narodne skupštine.Ja vas molim gospodine Arsiću da ovu sednicu uvedete u tokove onako kako je to propisano Poslovnikom, jer je očigledno da pojedine poslaničke grupe ne žele da se radi po dnevnom redu. Poslanička grupa SNS hoće da se radi po dnevnom redu, mi želimo da se pređe na raspravu i da raspravljamo o predlozima zakona koji su na dnevnom redu.Što se tiče Saše Radulovića, drago mi je pošto je pošto je napustio salu, pronašao svoje političke advokate da ga brane, ali zbog javnosti želim da kažem da Saša Radulović nikada nije bio Vučićev ministar privrede. On je bio ministar privrede u periodu ako se ne varam, od septembra do decembra 2013. godine, kada je predsednik Vlade bio

Kada su ljudi u Vladi shvatili šta Saša Radulović radi, Saša Radulović je najuren iz Vlade RS zbog katastrofalne ekonomske politike koju je vodio. To je puna istina. Pošto vidim da posle skoro četiri i po sata neprekidnog rada počinje da se gubi kontrola u radu Narodne skupštine, u skladu sa članom 112. Poslovnika, određujem pauzu u trajanju od 10 minuta, dok se ne uspostavi red za dalje zasedanje.(Posle